Virðulegi forseti. Á degi barnsins, þann 26. maí, var styrkjum úr Barnamenningarsjóði Íslands fyrir árið 2024 úthlutað. Sjóðurinn styrkir 41 verkefni í ár og er heildarupphæð úthlutunar rúmar 100 millj. kr. Þessir styrkir eru ótrúlega mikilvægir til að efla börn og ungmenni til þátttöku í menningarstarfi og styrkirnir sem verkefnin fara til hafa snertiflöt við mjög mörg heimili landsins. Sjóðurinn var stofnaður á aldarafmæli fullveldisins á hátíðarfundi Alþingis 18. júlí 2018. Hann styður fjölbreytta starfsemi á sviði barnamenningar með áherslu á sköpun, listir og virka þátttöku barna í menningarlífi. Byggt er á áherslum menningarstefnu um samstarf stofnana, skóla, félagasamtaka og einstaklinga ásamt því markmiði að jafna aðgengi barna og ungmenna að fjölbreyttum og vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag. Gróskan í barnamenningu blasti einmitt við okkur öllum í þættinum Sögur, verðlaunahátíð barnanna, sem sýndur var á RÚV síðastliðinn laugardag, þar sem börn verðlaunuðu það sem vel var gert í barnamenningu á Íslandi í beinni útsendingu. Sjóðurinn var festur í sessi á síðasta ári þegar Alþingi samþykkti þingsályktun hæstv. menningarmálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur um aðgerðaáætlun um eflingu barnamenningar fyrir árin 2024–2028. Meðal verkefna sem fengu styrk í ár eru verkefni sem byggja á samstarfi við leik- og tónlistarskóla í Reykjavík, Akureyri og Ísafirði; Barnamenningarhátíð Vestfjarða, Púkinn 2025, og BRAS, menningarhátíð barna og ungmenna á Austurlandi. BRAS-hátíðin er haldin að hausti. Yfirskrift hátíðarinnar í ár er uppspretta og verður hún samstarfsverkefni listafólks, stofnana, skóla og safna á Austurlandi auk þess sem komið hefur verið á samstarfi við Listaleypurin í Færeyjum og verður áhugavert að sjá hvert það samstarf leiðir.

Virðulegi forseti. Botninum líklega ekki náð, sagði höfundur nýrrar skýrslu um stöðu drengja í skólakerfinu. Tryggvi Hjaltason segir það hafa verið erfitt að sjá að allar skólarannsóknir sem gerðar hafa verið beri að sama brunni, síðasta mælingin sé alltaf sú versta og botninum sennilega ekki ekki náð. Drengir standa sig mun verr í námi en drengir í nágrannalöndum okkar. Brottfall drengja úr framhaldsskóla er mest hérlendis í samanburði við Vesturlönd og minnstar líkur á að drengir ljúki framhaldsnámi. Skýrslan ber með sér að stjórnvöld hafa brugðist drengjum og brugðist kennurum. Kennarar fá ekki nauðsynlegan stuðning í starfi. Þessi nýjasta skýrsla dregur fram sömu alvarlegu stöðu og síðasta PISA-mæling. Þar kom fram að 40% 15 ára barna á Íslandi geta ekki lesið sér til gagns. Ísland skrapar botninn í alþjóðlegum samanburði þar. Skólinn á að vera besta jöfnunartæki samfélagsins en til að það geti orðið þurfa kennarar að fá rými til að gera það sem þeir gera best, sem er að kenna. Í nýlegum heimsóknum Viðreisnar í grunnskóla og framhaldsskóla fundum við vel þann mikla metnað sem einkennir kennara. Þetta hugsjónafólk á skilið að fá að verja kröftum sínum við að kenna við betri aðstæður. Brottfall nýrra kennara úr starfi er töluvert og speglar auðvitað hversu erfitt starfsumhverfið er. Við þekkjum flest kennara sem breytt hafa lífi okkar. Kennarar og börnin okkar eiga skilið að nú sé brugðist við með markvissum aðgerðum, kennarar fái rými til að vera kennarar og fái að halda áfram að breyta lífi barna til góðs. Það á að setja kraft í gerð námsefnis, það á að minnka bekki

En þrátt fyrir þessa augljósu útför ríkisstjórnarinnar sem skakklappast áfram eins og einhver uppvakningur eftir Covid-kosningarnar, þá er enginn skortur á sjálfsvarnartilburðum ríkisstjórnarinnar á mjög mismunandi forsendum þó og allar eru þær augljós gaslýsing;

Mér finnst þetta rosalega merkileg fullyrðing og velti fyrir mér hvernig í ósköpunum framsögumönnum þessarar skaðaminnkunar innan ríkisstjórnarinnar datt þetta í hug. Það má vel vera að þau mál sem ríkisstjórnarflokkarnir lögðu á borðið hafa verið skaðaminnkandi á einhvern hátt. En ég myndi halda því fram að fram að ef VG hefði t.d. verið í stjórnarandstöðu, þá hefðu þessi mál ekki einu sinni farið í gegn. Tilvist þeirra í ríkisstjórn var því skaðaaukandi með tilliti til þessara mála. Það voru einfaldlega gerðar málamiðlanir sem hefðu aldrei getað gengið upp

Virðulegi forseti. Skilningsleysi á stöðu fólks og fyrirtækja á landsbyggðinni virðist síst vera að minnka. Nærtækt er að nefna ófullnægjandi heilbrigðisþjónustu, fullkomlega óboðlegar vegasamgöngur víða um land, óheyrilegan flutningskostnað á vörum og skerta þjónustu, svo sem á póstflutningum og í bankarekstri. Nýjasta útspilið er svo landsbyggðarskattur í formi bílastæðagjalda á flugvöllunum í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum. Það hljómar kannski eins og jafnræði að þessir þrír stóru flugvellir séu felldir undir sama hatt en það er svo sannarlega ekki staðan. Við skulum átta okkur á því, virðulegi forseti, að um flugvöllinn á Egilsstöðum fara einstaklingar til að sækja lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Það hentar kannski fólki sem er búsett nálægt flugvellinum að geyma bílinn heima og láta skutla sér á völlinn. Egilsstaðaflugvöllur þjónar hins vegar gríðarlega stóru svæði og íbúar tveggja stórra sveitarfélaga, Fjarðabyggðar og Múlaþings, telja yfir 10.000 íbúa sem mörg hver hafa um langan veg að fara til að nýta sér flugsamgöngur. Bæði þessi sveitarfélög hafa nú bókað andstöðu sína við þessa ómanneskjulegu ákvörðun. Einstaklingur sem sækir sér lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu, sem oft tekur langan tíma, þarf nú að leggja fram háar upphæðir í formi bílastæðagjalds til Isavia sem skilaði 2,1 2,1 milljarði kr. í hagnað eftir skatta árið 2023. Að lokum bendi ég á að flugfargjöld innan lands hafa hækkað um 50% frá því að Loftbrúnni var komið á. Virðulegi forseti. Það er mál að linni.

Mig langar að ræða aðeins um eftirlits- og björgunarflugvél Landhelgisgæslunnar, TF-SIF. Flugvélin kom hingað til lands árið 2009 og var koma hennar bylting í öryggislöggæslu og eftirliti sem og leit og björgun á vegum Landhelgisgæslunnar. Því miður hefur hlutverk hennar við Ísland lotið í lægra haldi fyrir öðrum verkefnum. Það er nefnilega svo að vélin er leigð út til starfa við Miðjarðarhafið stóran hluta ársins. Þar er hún í verkefnum fyrir Frontex, landamærastofnun Evrópu. Úthald TF-Sifjar í Frontex-verkefnum hefur að jafnaði numið þremur til fimm mánuðum á ári. Að teknu tilliti til orlofs áhafna og viðhalds hefur vélin því ekki verið til taks nema takmarkaðan hluta úr ári hér á landi. Það er miður að við getum ekki treyst á það að til taks sé eftirlits- og björgunarvél nema lítinn hluta ársins. Hér er um að ræða ranga forgangsröðun og svo sannarlega er þetta ekki í þágu sjómannastéttarinnar. Þá gegnir flugvélin fleiri mikilvægum hlutverkum. Hún hefur eftirlit með ferð skipa og báta um landhelgina sem getur haft mikla þýðingu í baráttunni gegn fíkniefnainnflutningi og einnig til að vernda okkur gegn því að aðilar veiði fisk innan landhelginnar án tilskilinna heimilda. Svo er hún jafnframt okkar besti kostur til að hafa eftirlit með sæstrengjum sem tengja okkur við umheiminn, sem er afar mikilvægt á þessum tímum, enda eru það sæstrengirnir sem færa okkur internetið, lífæð nútímasamfélags. Hafið er harður húsbóndi og það getur skipt sköpum við leitar- og björgunarstörf að hafa flugvél á borð við TF-SIF tiltæka þegar og ef illa fer. persónulega að við eigum ekki að leigja frá okkur svo mikilvæg björgunartæki. Hvað fyndist okkur t.d. um það ef við leigðum frá okkur skurðlækna í verkefni víðs vegar um Evrópu? Þetta er alveg fráleitt og við eigum að sjá til þess að þessi mikilvæga eftirlits- og björgunarflugvél sé við störf allan ársins hring hér heima á Íslandi.

í þessu samfélagi. Hverjir eru það sem eiga að bera mestu byrðarnar? Hverjir eru það sem má skatta og skerða keðjuverkandi til fátæktar? Það eru þeir sem eru að reyna að tóra í almannatryggingakerfinu á lífeyrislaunum. Það er alveg með ólíkindum að útvaldir, þeir sem eru með góð laun; ráðherrar, þingmenn, ráðuneytisstjórar dómarar, hafa það há laun að þegar þeir fara á eftirlaun þá fá þeir yfir 700.000 kr. úr lífeyrissjóði.

Hæstv. forseti. Mig langar til þess að nýta þessar tvær mínútur til að ræða um störf þingsins. Í gær var vika síðan þing hóf störf að loknu hléi vegna forsetakosninga augljóst hverjum þeim sem fylgist með starfi okkar hér og þingfundum að þingmenn stjórnarliðsins hafa lítið mætt til skrafs og ráðagerða í þingsalnum síðustu þingfundadaga en látið það eftir minni hlutanum, stjórnarandstöðunni, að ræða málin að mestu leyti, þó með undantekningum. En látum það vera, hæstv. forseti. Samkvæmt starfsáætlun á þingi að ljúka í lok þessarar viku og eftir þessa löngu bið núna síðustu rúmu viku eftir því að eitthvað gerist, að það kvikni á ljósinu, ef maður má orða það þannig, hjá meiri hlutanum þá hefur ekkert fregnast af framvindu þeirra mála sem þó er nauðsynlegt að afgreiða. Ég læt vera þó að mál eins og í hv. umhverfis- og samgöngunefnd er varða vindorkuna strandi strandi í nefndinni og verði þar í sumar. Ég læt vera þó að mál eins og Orkusjóður strandi þar líka og kannski eitthvað fleira, sameining stofnana. En að meiri hlutinn, að stjórnarflokkarnir geta ekki komið sér saman um afgreiðslu samgönguáætlunar ári eftir að það átti að afgreiða hana héðan segir sögu af vanhæfi. Ég held að það sé eiginlega eina orðið sem ég á yfir þá stöðu, vanhæfi sem væntanlega á rætur í því að innanmein þessarar ríkisstjórnar eru orðin með þeim hætti að þau koma í veg fyrir að nokkuð gagnlegt, að nokkuð gagnlegt sé afgreitt héðan af hinu háa Alþingi.

nú til að tala um almenningssamgöngur í lofti. Einu raunhæfu samgöngurnar fyrir almenning frá norðanverðum og sunnanverðum Vestfjörðum við höfuðborgarsvæðið er flugið, eini samgöngumátinn sem margir þurfa að nýta sér til læknisferða og annarra brýnna erinda. En er það raunhæfur valkostur þegar verðið á flugmiðanum getur sveiflast um allt að 30–70% eftir því hvenær flugið er pantað, á hvaða dögum það er eða með hvaða skilmálum það er sett?

Aðrar almenningssamgöngur eru ekki í boði á þessu svæði auk þess sem verð í innanlandsflug hefur hækkað eins og fyrr segir. Margir vilja kenna þar um tilkomu Loftbrúarinnar sem sett var á fót árið 2020. Það væri í hæsta máta einkennilegt að tengja þarna á milli. Ef svo væri mætti miklu frekar velta fyrir sér siðferði flugfélaganna. Loftbrúin er ein stærsta byggðaaðgerð sem gripið hefur verið til á undanförnum árum sem til þess er fallin að jafna aðstöðumun þeirra sem nýta sér innanlandsflug sem almenningssamgöngur.

Margir nýta Loftbrúna til að sækja sér heilbrigðisþjónustu eða í tengslum við íþróttaiðkanir og vegna skólasóknar. Það er viðurkennd staðreynd að við fitnum ef við borðum mikið súkkulaði. Tilkoma Loftbrúar og hækkandi flugfargjöld innan lands hafa ekki sömu fylgni.

að taka inn geðlyf og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að staldra aðeins við og hugsa: Hvers vegna er þetta staðan? Hvers vegna skerum við okkur úr þegar kemur að þessari miklu lyfjanotkun? Það er auðvitað svo að samkvæmt landlækni þá eru klínískar leiðbeiningar þær að samtalsmeðferð á að vera fyrsta stopp. En það sem blasir við fólki er auðvitað það ef þú ætlar að leita hjálpar þá bíða þín annaðhvort biðlistar hjá opinbera kerfinu eða þá að kostnaður við að leita sér hjálpar er alveg gríðarlegur. Ég er að heyra dæmi um að einn tími hjá sálfræðingi séu sirka 25.000 kr. og það er ekki fyrir hvern sem er að verða sér úti um svoleiðis hjálp. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við stöldrum aðeins við þessa stöðu vegna þess að það að taka lyf getur auðvitað hjálpað en það er ekki langtímalausn. Það er undir okkur komið að búa svo um hnútana að fólk geti hér fundið hjálp og geti fengið þá aðstoð sem þau þurfa. Ég vil minna þingheim á það að árið 2020 samþykktu allir þingmenn í þessum sal frumvarp okkar í Viðreisn um að niðurgreiða hér sálfræðiþjónustu eða aðra gagnreynda klíníska meðferð. Hver einasti þingmaður ýtti á græna takkann. En hvað gerðist? Frumvarp var vissulega samþykkt en það hefur enn þá ekki verið fjármagnað. Það er ótrúlega kostnaðarsamt fyrir samfélagið okkar að halda fólki í einhvers konar spennitreyju þegar kemur að því að leita sér hjálpar. Þessu verðum við að breyta.

Umboðsmaður Alþingis gerði skýra grein fyrir því í áliti sínu á síðasta ári um sambærilega málsmeðferð sem annar ráðherra Vinstri grænna viðhafði í sama máli. Rökin sem hæstv. ráðherra færir fyrir langdreginni málsmeðferð sinni standast enga skoðun. Hún vitnar til þess að 2019 hafi hvalveiðileyfi verið gefið út í júlí. Þá var ekkert starfsleyfi í gildi fyrir verksmiðjuna og stóð ekki til að fara á veiðar, þannig að þetta er auðvitað bara sögufölsun. Og baráttan við MAST um starfsleyfi fyrir verksmiðjuna tók þrjú ár, enn eitt dæmi um stjórnsýslu sem er ekki til fyrirmyndar, en þá var loksins veitt varanlegt starfsleyfi. Þetta er líka óþolandi dæmi gagnvart starfsfólki og fyrirtæki. Ráðherra beitir síðan varfærinni, eins og hún kallar það, reiknireglu. Hún hunsar vísindamenn Hafrannsóknastofnunar. Hún notar reiknireglu sem enginn annar notar, ekki meðal þjóða sem við erum í samstarfi við í Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðinu.

En umræða um efnahagsmál á Íslandi einkennist hins vegar oft á því að leitað er logandi ljósi að sökudólgi. Í því samhengi er oft bent á íslensku krónuna, hún sé orsök alls ills. Það er þægilegt að telja sér trú um að til séu sársaukalausar töfralausnir á efnahagsáskorunum Íslendinga, eins og t.d. að skipta bara um gjaldmiðil, eins og hv. þingmaður vill meina að bjargi stöðu landsins. Því miður er slíkt sjaldnast lykillinn. Hvað varðar stöðu bænda í gegnum tíðina hafa sannarlega skipst á skin og skúrir. Nú er staðan sú að bændur á Norðurlandi fengu kalin tún í fangið í vor og ekki bætti veðurfarið síðustu daga fyrir. Síðasta haust urðum við öll vör við ákall ungra bænda um laun fyrir lífi. Samkeppnisstaða bænda á Íslandi er ekki á jafnræðisgrundvelli. Á Íslandi gerum við ríkar kröfur hvað varðar sýklalyfjanotkun og aðbúnað dýra en setjum ekki sömu kröfur hvað varðar innflutning. Hér þarf að endurskoða tolla og lánakjör bænda og við höfum talað fyrir því að skapa tækifæri fyrir bændur til að endurfjármagna lán sín til lengri tíma á sanngjörnum kjörum. Við viljum auka tækifæri ungra bænda, nýliðun eða ættliðaskipti í greininni, að þeir geti nýtt sér þau úrræði sem stjórnvöld bjóða upp á við fyrstu íbúðarkaup með því að aðskilja búrekstur og heimili, svo eitthvað sé nefnt. Ég get ekki séð að innganga í Evrópusambandið bjargi slíku á næstu mánuðum eða árum. En gefum okkur það að hér verði tekin ákvörðun um að taka upp evru. Slíkt ferli tekur mörg ár og alls óvíst að sú leið muni skila þeirri niðurstöðu sem hv. þingmaður sér í hillingum. Bændur geta einfaldlega ekki beðið í mörg ár.

sem ýmist voru bannaðar innan 12, 14 eða 16. Svo voru sumar myndir stranglega bannaðar innan 16. Ég hef stundum sagt. Hver er munurinn á að vera bannað innan 16 og stranglega bannað innan 16? Ég skil það ekki alveg. En mig langar til að tala hérna um lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150/2020, 29. desember, sem tóku gildi 6. janúar 2021.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 Allt fólk skal eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Með kyni í lögum þessum er átt við konur, karla og fólk með hlutlausa skráningu kyns Síðan stendur hér um almennt bann við mismunun: „Hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil. Fjölþætt mismunun er jafnframt óheimil. Fyrirmæli um mismunun á grundvelli kyns teljast einnig mismunun samkvæmt lögum þessum.“ Nú segi ég við ykkur: Hér í pontunni standa oft kvenmenn sem eru með bera handleggi. Ég spyr: Má ég líka að vera með bera handleggi eins og konurnar? Hver er munurinn?

Virðulegi forseti. Ég ætla ekki að fara að tala um blessaða ríkisstjórnina og þetta tilgangsleysi sem hún býður upp á hvern dag, hálfkák og fimbulfamb eða dapurlegar ákvarðanir þegar kemur til að mynda að hvalveiðum. Ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir eru búin að halda þinginu í gíslingu núna í marga daga, eiginlega vikum saman og þetta stjórnleysi, það er náttúrlega enginn bragur á þessu. Þannig að mig langar bara að tala um næstu ríkisstjórn, hvað hún ætlar að gera. Við í Viðreisn höfum mjög verið að einblína á fjármál ríkisins og forgangsröðun. Það er okkur mjög hugleikið. Og já, það var minnst á evruna hér áðan. Í næstu ríkisstjórn, sem við vonandi sitjum í, munum við leggja áherslu á það að Ísland fari inn í stöðugt gjaldmiðlaumhverfi með fyrirsjáanleika fyrir fólkið í landinu, fyrir heimilin í landinu og fyrir bændur í landinu. Við í Viðreisn teljum mikilvægt núna þegar við erum að upplifa stanslaus útgjöld ríkissjóðs — og bara svo ég vitni í meirihlutaálit ríkisstjórnarflokkanna um fjármálaáætlun þá segir meiri hlutinn alveg skýrt

og við þurfum ábyrgð fram í tímann. Þess vegna segjum við í Viðreisn: Við þurfum að vinda ofan af mistökum síðustu ára. Það verður ekki gert í einu vetfangi. Það verðum við því miður að gera í áföngum. En við verðum að styrkja ríkisfjármálaregluna með því að bæta útgjaldareglunni við hana. Við munum leggja það til fyrir næsta kjörtímabil að við sýnum ábyrgari ríkisfjármál og að við setjum útgjaldareglu á dagskrá næstu ríkisstjórnar, því að eins og þetta hefur verið spilað upp af þessari ríkisstjórn þá er það ekki lengur fólki bjóðandi. (Forseti hringir.) Við verðum að fara að setja leikreglurnar skýrt fram

Við erum líka að upplifa það að allur Reykjanesskaginn er með öndina í hálsinum við hvert nýtt gos; hvar það kemur upp og hvar það rennur þar sem innviðir okkar á svæðinu, sem koma frá Svartsengi, liggja um svæðið. Hraunið í dag mallar 800 metra frá Njarðvíkuræðinni, en í febrúar fór hún í sundur og sendi Reykjanes aftur til miðalda með gríðarlegri takmörkun á rafmagni og engu heitu vatni í rúmlega vikufrosthörku. Ég geri mér grein fyrir alvarleika málsins en við hljótum á einhverjum tímapunkti að koma fram með langtímaáætlun til framtíðar um hvað við ætlum að gera á svæðinu. Búið er að grafa niður lagnir og verja þær eins og hægt er. En ætlum við að reisa aðra varnargarða utan um innviði okkar á svæðinu til að tryggja þá? Ætlum við að reisa varakerfi sem getur tekið við álaginu? Ef svo er, hver ætlar að borga það? Þetta ástand getur ekki bara verið vandamál þeirra sem búa á svæðinu. Þetta er ekki aðgerð sem er valkvæð. Þetta er grundvöllur samfélagsins okkar og atvinnureksturs á svæðinu. Hver er afstaða okkar til framtíðar önnur en að bíða með öndina í hálsinum og bregðast við eftir að eitthvað bregst? Framtíð 30.000 íbúa og fjöldi fyrirtækja, þar á meðal alþjóðaflugvöllurinn okkar, væri nefnilega alveg til í að fá að vita það.

Herra forseti. Ég ætla mér að ræða hér á eftir um samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og afdrif hans. En ég verð að byrja á því að óska eftir því að forseti hlutist til um það að hæstv. matvælaráðherra verði hér viðstaddur óundirbúinn fyrirspurnatíma á morgun. Það liggur fyrir á vef Alþingis hvaða ráðherrar verða hér á morgun og matvælaráðherra er ekki einn þeirra, sem er algjörlega óskiljanlegt í ljósi frétta dagsins. En það væri auðvitað hægt á morgun að spyrja forsætisráðherra m.a. um það sem kom fram á vef Ríkisútvarpsins rétt áðan

Það er ekkert vandamál við það að fresta afgreiðslu þess máls fram á haust. Það er innan almanaksársins og það hefur nú verið skáldað upp á tímafrestina býsna oft í líftíma þessarar ríkisstjórnar. Virðulegur forseti. Ég vil bara beina því til þín að þetta mál er ótækt til afgreiðslu hér í gegnum þingið, þ.e. samgönguáætlunin eins og hún liggur fyrir, á meðan uppfærður samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins hefur ekki verið kynntur og ræddur hér í þinginu.

Virðulegur forseti. Fjölmörg samtök, stofnanir og einstaklingar hafa vakið máls á þeirri vegferð sem Sjálfstæðisflokkurinn hóf fyrir mörgum árum; að fá vín í búðir. Má þar nefna samtökin Fræðsla og forvarnir, Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum og ýmsar breiðfylkingar forvarnasamtaka sem hafa unnið gott starf á málefnalegum og faglegum grunni til að halda lýðheilsusjónarmiðum varðandi áfengissölu á lofti. Það hefur verið hlustað á þau, skoðanir þeirra og rök tekin til greina, kollum kinkað og spurningum svarað. En svo endum við alltaf á sama stað, að þetta sé á gráu svæði lagalega, að aukið aðgengi þýði nú ekkert endilega aukna neyslu. En lögin eru skýr: Það má ekki selja áfengi í almennum verslunum, hvort sem það er í Bónus eða á netinu. Það er bannað með lögum. Það er ekkert vafamál. Það er ekki grátt svæði. Það er ekki opið fyrir túlkunum. Það er bara bannað. Þrátt fyrir það bjóða tugir fyrirtækja upp á netsölu á áfengi á Íslandi í dag. Við búum svo vel í okkar ríkisstjórn að eiga fjölda ráðherra sem hafa opinberlega vakið máls á mikilvægi lýðheilsu og haldið þeim sjónarmiðum á lofti. Ber þar vissulega fyrst að nefna hæstv. heilbrigðisráðherra, enda málið honum skylt. Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, matvælaráðherra og fjármálaráðherra hafa sömuleiðis tjáð þessa skoðun sína og þá sérstaklega hvað varðar netsölu á áfengi. Hæstv. fjármálaráðherra og formaður Framsóknarflokksins, Sigurður Ingi Jóhannsson, sagði í útvarpsviðtali á Bylgjunni á dögunum, með leyfi forseta, að hann teldi netsöluna að öllum líkindum fara á svig við lög. Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur lagt lýðheilsusjónarmið til grundvallar allri umræðu um breytingar á áfengislöggjöfinni. Netsala á áfengi stóreykur neyslu þess. Um það er fjöldi rannsókna samhljóða. Um miðjan september í fyrra bárust fregnir af því að áfengisneysla Íslendinga hafi tvöfaldast á síðustu áratugum, og þetta á ekki bara við um fullorðna Íslendinga heldur ná tölurnar yfir börn frá 15 ára aldri. Á sama tíma og fræðsla hefur aukist, mikilvægi forvarnastarfs orðið viðurkennt og unglingadrykkja hætt að vera samfélagslegt norm hefur eitt gerst: Framboð á áfengi hefur margfaldast. Og hvað gerist þegar áfengisneysla eykst? Hvað gerist þegar þeim fjölgar sem drekka áfengi? Þeim fjölgar þá sömuleiðis sem þurfa aðstoð vegna neyslu sinnar á þessu vinsælasta og viðurkennda fíkniefni sem mannskepnan hefur fundið upp. Fjöldi þeirra skjólstæðinga SÁÁ sem drekkur daglega hefur meira en þrefaldast á síðustu áratugum svo það má sannarlega spyrja sig hvort þörf sé á að auka enn á aðgengi að áfengi. Mig langar því að velta upp eftirfarandi spurningum og vangaveltum: Áfengi er meðal fjögurra algengustu áhættuþátta fyrir langvinnum sjúkdómum og má þar nefna ýmsar tegundir krabbameina, sykursýki, hjartasjúkdóma, skorpulifur og heilablóðfall. Fjölmargar alþjóðlegar rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi hefur í för með sér meiri notkun þess sem leiðir til aukinna heilbrigðis- og félagslegra vandamála með tilheyrandi kostnaði og þjáningu fyrir samfélagið. Hvaða áhrif telur hæstv. ráðherra í ljósi þessara upplýsinga að netsala áfengis hafi á lýðheilsu Íslendinga? Nú hafa fjölmörg félög heilbrigðisstétta, Krabbameinsfélagið, Félag hjúkrunarfræðinga, Læknafélag Íslands og landlæknir, auk fagaðila í áfengismeðferð, sent frá sér ályktanir þar sem þau lýsa yfir áhyggjum af netsölu með áfengi. Hvernig hyggst ráðherra bregðast við þessum áhyggjum þessa fagfólks sem helst hefur með áfengisvandann að gera? Í stjórnarsáttmála segir að stjórnvöld hafi lýðheilsu að leiðarljósi við alla áætlunargerð og stefnumótun. Er ráðherra reiðubúinn til að grípa í taumana varðandi sölu áfengis í ljósi þess lýðheilsuskaða sem fagfélög í heilbrigðiskerfinu hafa lýst rökstuddum áhyggjum af að muni verða ef slík viðskipti eru látin óáreitt? Svo ég geri orð Láru Sigurðardóttur, læknis á Vogi, að mínum, með leyfi forseta: „Ríkiseinokun er í raun það form af sölufyrirkomulagi sem hefur mesta forvarnagildið fyrir þjóðir og við höfum gert vel hingað til …“ Þau eru ekki mörg sem munu græða á því að vín komist í búðir en þau eru einhver og hin, langstærsti hlutinn, mun tapa.

að taka þetta mál hér á dagskrá. Það á sér auðvitað fjölmarga snertifleti. En hér erum við undir yfirskriftinni Aukið aðgengi að áfengi og meint ólögmæti netsölu.

var samþykkt hér á Alþingi í júlí 2021 með öllum greiddum atkvæðum þar sem vísað er til heilsueflingar og forvarna, m.a. að koma í veg fyrir sjúkdóma eins og kostur er og viðhalda og bæta heilbrigði fólks. Hv. þingmaður fór hér í inngangsræðu sinni mjög vel yfir það hvað aukið aðgengi þýðir, hvaða afleiðingar aukin neysla hefur áhrif á sjúkdóma og

Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að horfa til lýðheilsustefnu og hvernig við framfylgjum markmiðum. Takmarkanir á aðgengi eins og einkasala, takmarkanir á opnunartíma og auglýsingabann, eru meðal þeirra öflugustu forvarnaaðgerða sem við eigum og hefur verið staðfest að þær hafa áhrif til að draga úr neyslu áfengis. Við höfum náð markverðum árangri í öllum samanburði.

þar sem dregið er fram og vísað í tölur til staðfestingar um árangur í að ná tökum til að mynda á neyslu unglinga þar sem við höfum náð markverðum árangri. Vísað er í samanburð annarra þjóða sem hafa

Í þessu bréfi erum við stjórnvöld hvött til að passa upp á þetta fyrirkomulag, þannig að hvatningin er mikil og ég deili algjörlega þeirri sýn.

þess efnis að ég óskaði eftir upplýsingum um hvernig ráðherra hygðist framfylgja eftirliti með áfengi sem dómstólar hafa m.a. bent á að hvíli á honum. Ég vísa þá í lög um verslun með áfengi og tóbak,

Aukið aðgengi eykur neyslu. Ég endurtek: Aukið aðgengi að áfengi eykur neyslu á áfengi. Hún mun aukast hjá ungu fólki, hún mun aukast hjá eldra fólki, hún mun aukast á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum.

Ef einhver velkist í vafa um það hvort hún geti mögulega lifað góðu samlífi með forvörnum þá verð ég enn eina ferðina að vera boðberi slæmra frétta. Ríkisstjórnin leyfir hér stórum aðilum í netsölu að ráða ferðinni. Hér hafa þeir tekið fram fyrir hendurnar á okkur yfirvöldum. Nú gildir að hafa hugrekki þessu máli. Eða ætlum við kannski að vera passíf? Forseti. Við komumst ekkert áfram í lýðheilsu og forvörnum ef frjáls netsala fær að viðgangast óhindrað. Frelsi þessara aðila mun koma niður á þeim sem minnst mega sín. Hér eru okkar viðkvæmustu hópum kastað fyrir borð á grundvelli mjög óljósra hagsmuna

Áfengislög eru mikilvægustu lýðheilsulög landsins, mikilvægustu lýðheilsulög þjóðarinnar. Takmörkun á aðgengi er besta forvarnaaðgerðir gegn áfengisneyslu. Langbesta og áhrifaríkasta aðgerðin. Áfengislög í dag eru mjög skýr. Ríkið er með einkasölu á smásölu á áfengi. Það stendur í 10. gr. Það er líka bannað að auglýsa áfengi og áfengissölur.

Forseti. Ég virðist óvart hafa stigið inn í tímavél til ársins 1988 þegar bjórbannið var rætt hér. Forvarnir gegn vímuefnaneyslu barna og ungmenna hafa hvergi náð jafn miklum árangri og á Íslandi. Það er óumdeilt og ánægjulegt. Að gefa sér hins vegar þá forsendu að það að forvarnir hafi gengið vel sé að öllu leyti einokunarsölu ríkisins að þakka er auðvitað móðgun við alla þá fjölmörgu aðila sem koma að þessu samhentu átaki, að ná árangri í að draga úr vímuefnaneyslu ungmenna. Flest rök gegn netverslun áfengis eru í eðli sínu rök gegn áfengisneyslu og varða því ekki netsölu umfram aðra sölu áfengis. Samt sem áður hafa sömu þingmenn og eru mjög andvígir þessari tegund af sölu ekki lagt fram tillögur til að takmarka umsvif einokunarverslun ríkisins. Það er þrátt fyrir að Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hafi sjálf aukið aðgengi að áfengi með fjölgun sölustaða, margföldun á vöruúrvali og lengingu opnunartíma og já, jafnvel opnað netverslun með áfengi án viðbragða frá Alþingi.

dauður bókstafur fyrir hvern þann sem á annað borð er reiðubúinn að bera sig eftir því að verða sér úti um bjór og er tilbúinn að borga fyrir hann það verð sem upp er sett.“ Þessi orð má heimfæra á þær aðstæður sem nú eru uppi. Samfélagið hefur markað stefnuna en hér vilja sumir ríghalda í löngu liðinn tíma sem á fátt skylt við veruleikann sem við búum við í dag. Hér er fólki tíðrætt um staðreyndir. Það er staðreynd að á meðan neysla íslenskra ungmenna á áfengi hefur farið minnkandi hefur aðgengi snaraukist.

sykursýki, hjartasjúkdóma, skorpulifur og heilablóðfall. Við hljótum að spyrja okkur í þessari umræðu: Er áfengisneysla, hvað þá óhófleg, orsök eða afleiðing? Ég er ekki sannfærð um að það sé vænlegt til árangurs að tala um áfengisfíkn eða ofneyslu áfengis sem sjálfstæðan óvin án orsakavalds. Það kom mér t.d. á óvart þegar ég komst að því að í helstu fíknimeðferðum sem í boði eru í íslensku heilbrigðiskerfi er ekki innbyggður aðgangur að áfallameðferð. Það er í rauninni álitið sjálfstætt vandamál og sjálfstætt verkefni óháð fíkninni. Áföll eru ein algengasta orsök fíknivanda. Áföll geta komið til af tilteknum viðburði sem ógnar lífi einstaklings eða velferð eða vegna viðvarandi ástands. Áföll sem ekki er unnið úr geta síðan valdið áfallastreitu og jafnvel áfallastreituröskun. Orsakir áfalla geta verið ofbeldi, ástvinamissir, atvinnumissir eða annar atburður eða ástand sem ógnar öryggi okkar og velferð. Börn eru sérstaklega berskjölduð fyrir áföllum og það getur tekið okkur alla ævina að vinna úr áföllum sem við verðum fyrir í æsku. Mannréttindaparadísin Ísland hefur fengið ávítur fyrir að standa sig ekki í stykkinu við að verja fólk, einkum konur og börn, fyrir viðvarandi ofbeldi sem stundum er kallað heimilisofbeldi en það er afar þekktur orsakavaldur viðvarandi áfallastreitu eða áfallastreituröskunar. Forseti. Ég vil koma því að í þessari umræðu að það er ekki hægt að byrja að vinna í áföllum þegar ekki er tryggt að grunnþarfir manneskjunnar séu uppfylltar. Heimilisleysi, framfærslukvíði, óvissa og óöryggi eru þættir sem hindra einstakling í því að vinna úr áföllum. Til að fyrirbyggja fíkn þurfum við (Forseti hringir.) að tryggja fólki tækin til að vinna úr áföllum og koma í veg fyrir áföll.

Ég verð þó að viðurkenna að ég staldraði aðeins við þegar ég hjó eftir því að þessari umræðu er stillt upp sem einhvers konar andstöðu mögulega við málflutning Sjálfstæðismanna um netsölu áfengis. En það kemur svo sem ekkert á óvart að það sé ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar um þetta mál, enda er vandfundið það mál sem þau kannski eru sammála um þessa dagana. Það er margt hættulegt í mannheimum. Við neytum óhollra matvæla og við innbyrðum óholla hluti alla daga. En við í Viðreisn erum svona frekar hrifnari af því að treysta fólki og stuðla að frelsi þess til athafna með ábyrgð. Við trúum ekki á einokun ríkisins á smásölumarkaði, enda sjáum við alveg hver þróunin hefur verið; fólk sem ætlar að kaupa sér áfengi finnur leið til þess að kaupa áfengi, og ég held að einokun ríkisins í þeim efnum breyti engu þar um, því miður. Auðvitað eigum við að tryggja lýðheilsu og forvarnir og vera meðvituð um skaðsemi áfengis og það er ríkisstjórnarinnar að tryggja skýran lagaramma um alla þessa þætti. Það er auðvitað ótækt að ekki sé verið að framfylgja lögum í landinu. Það er samt ákveðin óvissa um hvort það sé einhver lagaleg óvissa eða ekki og mér skilst að það sé verið að reyna að finna út úr því. En ég mæli bara innilega með því að stjórnarflokkarnir fundi, horfist í augu og finni kannski einhverja lausn á þessu máli því að það er öllum fyrir bestu að leyst verði úr einhverri lagatæknilegri flækju sé hún til staðar. Að því sögðu þá held ég að það séu fáir þingflokkar sem eru jafn edrú og þingflokkur Viðreisnar

Virðulegi forseti. Þegar ég var unglingur, sem er bæði svolítið langt síðan og stutt, fer eftir því hvernig maður spyr, var unglingadrykkja á undanhaldi. Niðurstöður sem kynntar voru um mitt ár 2005 bentu sterklega til þess að íslenskir unglingar byrjuðu seinna að drekka en áður og drykkju sömuleiðis minna.

En hvað gerðist á sama tíma? Jú, fyrir utan það fyrirsjáanlega að Sjálfstæðisflokkurinn dustaði þunnt ryklagið af vín í búðir-umræðunni, þá fannst einhverjum tilvalið að lækka áfengiskaupaaldurinn úr 20 árum niður í 18. Þetta þóttu eðlileg viðbrögð við batnandi samfélagi. Fyrir þessu voru færð rök eins og þau að fyrst unglingar væru farnir að drekka minna hvort eð er þá ættu þeir ekki að falla í freistni í matvöruverslunum og þau sem væru sjálfráða skilgreindust nú varla lengur sem unglingar. þessu varð ekki, eins og við vitum, sem betur fer. En við slökuðum á í forvörnunum, við sofnuðum á verðinum. Unglingadrykkja hefur nefnilega aukist á ný. Framboðið hefur margfaldast m.a. með netsölu áfengis, eins og hér hefur verið nefnt, og nú eru í boði fjölmargar tegundir áfengis sem er beinlínis beint að yngri kynslóðinni. Það er gert með markaðssetningu, hönnun umbúða og svo auðvitað bragðinu. Við eigum fáar varnir eftir þegar samfélagsmiðlarnir og markaðsöflin hafa fundið nær allar glufurnar að börnunum okkar. En við eigum eina vörn og það er aðgengi að víni. Við skulum ekki láta hana falla líka.

Virðulegi forseti. Ég þakka þessa umræðu um forvarnir og lýðheilsu með tilliti til aukins aðgengis að áfengi. Það er við hæfi að þessi umræða fari fram í aðdraganda alþjóðlegs velsældarþings sem haldið verður í Reykjavík. Vinna að forvörnum er margþætt verkefni sem snertir öll svið samfélagsins. Forvarnavinna er ekki eins og hlaðborð þar sem hægt er að velja eina aðgerð eða eina leið til að ná árangri. Vinna að forvörnum er miklu frekar eins og vefur eða net þar sem hver þráður þarf að halda. Ef einn þráður slitnar hefur það áhrif á öll önnur verkefni í vefnum. Sérfræðingar í lýðheilsu hafa bent á birtingarmynd áhrifa aukins aðgengis að áfengi á lýðheilsu fullorðinna, svo sem að hópurinn sem drekkur áfengi flesta daga stækkar og drykkja á mann eykst með ýmsum fylgikvillum. Áfengi er einn af áhættuþáttum langvinnra sjúkdóma eins og hér er fram komið og t.d. hefur orðið sjöföldun á áfengistengdum lifrarsjúkdómum á Íslandi síðustu 20 ár. Markmið laga um verslun með áfengi eru m.a. að skilgreina umgjörð um smásölu áfengis sem byggist á bættri lýðheilsu, samfélagslegri ábyrgð og vernd ungs fólks. Þannig er einkasölufyrirkomulag áfengis liður í forvarnastefnu og lögin eru skýr, sama hversu oft því er haldið fram að þau séu óskýr. Það er horft til markverðs árangurs Íslendinga við að draga úr áfengisneyslu barna og ungmenna. Stýrt aðgengi, há skattlagning ásamt fræðslu og samvinnu skólasamfélaga í gegnum íslenska forvarnamódelið skiluðu þessum árangri. Hættan er að missa þetta allt niður. Málið er einfalt. Það þarf að fara að áfengislögum og stöðva gervinetsölu, annars slítum við forvarnavefinn. Lýðheilsustarf með áherslu á heilsueflingu og forvarnir eru ein undirstaða velsældarsamfélags.

„Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hefur einkaleyfi til smásölu áfengis.“ Því hef ég verið hugsi varðandi það að netverslun áfengis hafi komið fram á sjónarsviðið fyrir nokkrum árum þar sem sala með áfengi hefur færst í vöxt og þó nokkrir aðilar bjóða upp á þann valkost. En þá er spurningin: Má það? Þetta er gert í dag með því að byggja á einni af meginstoðum EES-samningsins, þ.e. frjálsum vöruflutningum milli landa innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þannig starfa verslanir í skjóli samningsins í löndum utan Íslands en innan svæðisins geta þær selt áfengi í netverslun þrátt fyrir einkaleyfi ríkisins á smásölu í gegnum ÁTVR. Vegna einkaleyfisins mega netverslanir ekki verið skráðar hér á landi. Netverslanir geta því aðeins selt áfengi með því að stofna erlenda netverslun. En hvað telst vera erlend verslun til að mynda ef lagerinn er hérlendis? Það er auðvitað óheppilegt að það sé ekki samhljómur um hvað telst löglegt á Íslandi. Löggjafinn verður að hafa stjórn á lögunum og þeim getur ekki verið stýrt áfram af rekstraraðilum. Ef við viljum endurskoða regluverkið þá gerum við það hér í þessum sal. Ef við teljum að löggjöfin sé úrelt eða ekki lengur framkvæmanleg þá þarf að breyta því hér. Annaðhvort heimilum við netsölu áfengis eða hreinlega ekki. Það er ekkert til, herra forseti, sem heitir lagalegt tómarúm. Annaðhvort eru til lög um hlutina eða bara alls ekki.

Virðulegi forseti. Hér er umræðan um áfengi. Áfengi er engin venjuleg neysluvara. Áfengi er eitur sem hefur neikvæð áhrif á heilbrigði einstaklinga, fjölskyldna og samfélagsins í heild. Það er einhvers konar lögmál að

Þeim mun fleiri sem neyta þess í hófi, þeim mun fleiri verða fíklarnir. Þetta er bara staðreynd sem ekkert er hægt að breyta. Sá sem stendur hérna byrjaði að drekka þegar hann var 13 ára og það er ekki til eftirbreytni. En ég sé það að í kringum mig er ungt fólk sem er ekki byrjað að drekka og það kannski orðið 16 og 17 ára, þannig að eitthvað hefur áunnist í gegnum tíðina. En með auknu aðgengi eykst sjúkdómsbyrði og dánartíðni sem er á ábyrgð þeirra sem tala máli áfengisiðnaðarins. Sú þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár er því mikið áhyggjuefni. Fyrirtæki selja áfengi í smásölu en klæða söluna í búning fjarsölu yfir landamæri. Þetta er lögbrot fyrir opnum tjöldum en lögregluyfirvöld og handhafar saksóknaravalds aðhafast ekkert. Og ráðherrar Sjálfstæðisflokksins vilja helst bara leyfa einkasölu alfarið þó að þeir fari þá krókaleið að segjast bara vilja leyfi í netsölu.

Það er rökleysa að segja að aukið aðgengi að áfengi leiði bara til aukins samfélagsskaða af völdum áfengis.

en það er ekki mælt í aðgengi að brennivíni þó að margir haldi að við mælum frelsi þannig. Ég tel mér sem þingmanni það algerlega skylt að vernda þá sem eiga erfitt með að höndla neysluna. Aukið aðgengi kostar lýðheilsuvandamál sem hér hafa verið margnefnd. Heimsending brennivíns er eins konar nútímasprúttsala eins og hún er framkvæmd.

Sendibílar í nágrannabyggðum hér eru fullir af brennivíni að keyra heim til fólks alla daga vikunnar, aðallega til eldri borgara sem sitja heima og drekka sig fulla á hverjum einasta degi.

Ég stend líka með þeim veiku sem þola ekki svona þjónustu, og við ætluðum heldur aldrei að hafa hana svona. Við þurfum að hjálpa fólki að bera ábyrgð á eigin heilsu og við þurfum að leggja meiri pening í úrræði fyrir þetta fólk. Þau sem kalla eftir meira frelsi á markaðnum verða þá að vera tilbúin til þess að skrúfa fyrir kranann hinum megin með því að láta meira fé í það.

Forseti. Ég held áfram þar sem frá var horfið í minni fyrri ræðu. Þar nefndi ég t.d. að það hafi komið mér á óvart þegar ég komst að því að í helstu fíknimeðferðum sem í boði eru í íslensku heilbrigðiskerfi er ekki innbyggður aðgangur að áfallameðferð. Fjölbreytni úrræða á Íslandi er ekki næg. Það er margt gott starf unnið en það hentar ekki alltaf það sama öllum. Við þurfum ávallt að hafa það í huga að þarf að rót vandans og það er brýn þörf fyrir fjölbreyttari úrræði fyrir fólk sem glímir við fíknivanda hvers konar. Þau úrræði þurfa að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur, geta gripið hann þegar tækifæri gefst og síðast en ekki síst þarf að ráðast að rótum vandans. Forseti. Hér erum við að ræða forvarnir og heilbrigðisvinkilinn á áfengisneyslu landsmanna. Ég tel hins vegar brýnt að koma því að í þessari umræðu þar sem við erum líka að ræða æskilega löggjöf til þess að freista þess að stýra hegðun landsmanna, einstaklingunum sjálfum og samfélaginu öllu til heilla vonandi, það skiptir máli hvernig löggjöf er hagað til þess að hún þjóni tilgangi sínum og uppfylli skilyrði þeirrar grundvallarhugmyndafræði sem við byggjum allt okkar samfélag á, réttarríkið. Til þess að geta uppfyllt þann tilgang að hafa áhrif á hegðun fólks þurfa lög að vera gædd ákveðnum eiginleikum. Þau þurfa að vera framvirk, aðgengileg og skýr. Við búum hins vegar við ríkisstjórn sem vegna pólitísks hugleysis, ég veit ekki hvað annað á að kalla það, nýtir krókaleiðir og óskýrleika laga til að gera breytingar á okkar regluverki í gegnum framkvæmdarvaldið í stað þess að það fari í gegnum þá lýðræðislegu umræðu hér á þingi sem rétt er að fari fram. Skýrt dæmi hvað þetta varðar er framkvæmd þessarar ríkisstjórnar þegar kemur að banni við hvalveiðum

Þetta er þörf og góð umræða og hún er auðvitað bara að staðfesta það sem við vissum fyrir: Áfengismálin, netsala, aðgengi, lýðheilsa, allt þetta er á sjálfstýringu vegna þess að flokkarnir sem stýra landinu tala í austur og vestur í þessum mikilvægu málaflokkum. Það höfum við séð mjög skýrt á umræðunni hérna í dag. Það er verið að fullyrða að netsala með áfengi sé ólögmæt en það er líka verið að fullyrða að netsala með áfengi sé lögmæt. Hún er það þannig að nákvæmlega þetta álitaefni er til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

er líka í Framsóknarflokknum og á þá að taka þetta mál eitthvað áfram. Við erum að tala um aðgengi og ÁTVR. Ég get ekki endilega séð samasemmerki á milli þess að lýðheilsusjónarmið séu best tryggð með því að vera með ÁTVR.

Ég efast ekki eina mínútu um það að þessir þingmenn Framsóknarflokksins vilji efla lýðheilsu, að þeir tali fyrir lýðheilsumarkmiðum. Ég er bara að segja að okkur hættir svolítið til í þessari umræðu að ofureinfalda allar lausnir. Þegar kemur að aðgengi þá langar mig að minna okkur öll á það að íslenska ríkið hefur búið svo um hnútana með lögum að það er ekki, það á ekki að vera neitt aðgengi að ólöglegum vímugjöfum. Við bönnum Samt er staðreyndin sú að fyrir börn og ungmenni er auðveldast af öllu að nálgast ólöglega vímugjafa. Ég er bara að nefna þetta hérna vegna þess að við erum öll að ofureinfalda umræðuna. Þetta er flókið álitaefni

auðvitað langstærstur hluti þingmanna hefur tekið undir með mér. Ég held líka að aðrir þingmenn sem hafa hér reynt af veikum mætti að verja stöðuna og þetta aukna aðgengi að áfengi hafi vondan málstað að verja og það kom nú svolítið fram. Það sem ég tek út úr umræðunni er auðvitað þetta: Við getum ekki ætlað hér í ræðu og riti dag eftir dag að þykjast standa með veiku fólki í þessu samfélagi. Hér er gríðarlegur vandi, áfengis- og vímuefnavandi. Ég hef nú átt hér orðastað oft við hæstv. ráðherra um stöðu þessa hópa. Ég er sjálf með þingsályktunartillögu fyrir þinginu ásamt öðrum um eftirlitsskyldu með áfangaheimilum. Staðan er auðvitað þessi:

sturlun að við stöndum hér og séum enn og aftur á þeim stað að ræða um áfengissölu í búðum. Ef einstaklingar þurfa hvítvín með humrinum eftir að búið er að loka þá verður bara svo að vera. Ef þú getur ekki sýnt þá fyrirhyggju í áfengiskaupum eins og í öllu öðru þá er það bara óheppilegt. Það má aldrei verða á kostnað lýðheilsu þjóðarinnar, eldra fólks, barna bara okkar Íslendinga að einhver þurfi stórkostlega að nálgast brennivín utan opnunartíma.

erindi á hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem fer með rekstur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins sem starfar eftir lögum og fer með þessa einkasölu, sem er mikilvægt fyrirkomulag. Við erum hvött til af öllum, öllum heilbrigðisstéttum, alþjóðasamtökum, heilbrigðisyfirvöldum að halda í það fyrirkomulag vegna þess að í því er forvörn út af fyrir sig.

eða eins og segir, með leyfi forseta, í nefndaráliti um þetta mál: „Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum með það að markmiði að tryggja heimildir Orkustofnunar til að innheimta gjöld í samræmi við kostnað af leyfisveitingum og eftirliti.

eins og ég sagði áðan, að það þarf að ganga þannig frá að þetta endurspegli þá þann kostnað út frá þeirri þjónustu sem um er að ræða.

Orkustofnun gegnir mjög mikilvægu hlutverki í að annast eftirlit og leyfisveitingar á sviði orkumála á Íslandi. Það er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt verkefni að afgreiða leyfisumsóknir og veita eftirlit með auðlindanýtingu.

það fer mikill tími og kostnaður í að skilgreina og gefa út þessi leyfi. Það sem þetta frumvarp gerir í meginatriðum er að veita Orkustofnun heimild til að innheimta gjöld til að standa undir þeim kostnaði sem hlýst af vinnu vegna leyfisumsókna,

í opnu ferli þannig að allir geti séð hvað liggur að baki þeim kostnaði og gjöldum sem þarna er verið að innheimta. Að sama skapi er lykilatriði að Orkustofnun nýti þessar auknu tekjur til að efla og bæta þjónustu sína. Það segir sig sjálft og á að vera sjálfsagt mál að við eigum að efla Orkustofnun þannig að hún geti gegnt sínu hlutverki vel. Stofnunin þarf að geta afgreitt mál hratt og vel

mál rétt og á sanngjarnan hátt. Á heildina litið tel ég því þetta frumvarp skref í rétta átt. Það tryggir Orkustofnun nauðsynlegt fjármagn til að sinna lögbundnu hlutverki sínu án þess að þyngja um of byrðar á herðum skattgreiðenda,

beint í ríkiskassann að þau skili sér ekki þangað sem þau eiga að fara og fari þar af leiðandi bara í hítina. Síðan verða allir hissa þegar viðkomandi stofnun er fjársvelt og jafnvel þarf að draga úr mannafla og getur ekki sinnt verkefni sínu. Eins og ég segi þá sjáum við það skýrt á vegakerfi landsins, hvernig hefur verið farið með það, vegna þess að þar hafa verið innheimt

þetta frumvarp sem hér er til umræðu og jafnframt að huga vel að framkvæmd þess í reglugerð, það skiptir miklu máli. Tryggja þarf sanngjarna og gagnsæja gjaldtöku og að tekjur skili sér í bættri almannaþjónustu.

Hér hefur verið rætt um tafir á afgreiðslu virkjunarleyfa og mig langar að velta upp þeirri spurningu hvers vegna það tekur langan tíma að afgreiða virkjunarleyfi. Það

takast á hagsmunir samfélagsins, hagsmunir ákveðinna aðila og hagsmunir náttúrunnar. Þarna þurfum við að finna hinn gullna meðalveg;

sér spurning hvort það sé hægt að einfalda flækjustigið án þess að það bitni á því að málið sé skoðað og að náttúran njóti síns vafa. Að lokum er rétt að hafa í huga að hraðari afgreiðslur eru eitt markmiðið. Gæði ákvarðana og vandað mat á öllum áhrifaþáttum skiptir líka máli.

taka sér skynsamlegan tíma en við verðum líka að passa að þessi skynsamlegi tími verði ekki að endalausri töf út af einhverjum smámunum sem einfalt væri að taka á.

og óþarfamengun, vegna þess að við höfum ekki staðið okkur í því að koma dreifikerfinu í þann farveg sem það ætti að vera í. Það segir

í sinni ræðu þar sem þetta er orðið mér hugleikið eftir að hafa sett mig aðeins inn í þetta mál. Í ræðu minni í gær fór ég yfir muninn á sköttum og þjónustugjöldum samkvæmt okkar lagakerfi sem ég veit að hv. þingmaður þekkir mætavel. Þjónustugjöldum er ætlað að standa straum af kostnaði við þá þjónustu sem veitt er og sköttum er ætlað að standa straum af almennum rekstri ríkisins og þjónustu. Til þess að geta innheimt skatt eða þjónustugjöld þurfa stofnanir ríkisins lagaheimildir og þær heimildir þurfa að vera skýrar og afmarkaðar og það þarf að vera skýrt hvort um er að ræða skatt, sem sagt tekjuöflun ríkissjóðs fyrir almenn verkefni,

þetta mikilvæga eftirlit og hið mikilvæga hlutverk þessara stofnana sem þarna er rætt um. Sömuleiðis langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji rétt að kostnaður við eftirlit með þessari starfsemi komi úr vasa almennings.

eftir ákveðinn tíma til þess að láta reikna út hvort gjaldið stæði virkilega undir því sem það ætti að gera þannig að það væri tryggt að stofnunin væri að fá sitt fjármagn og gæti þar af leiðandi unnið sína vinnu eins og hún á að gera.

Vitanlega þarf að vera með tilteknar stofnanir. Við þurfum að hafa þær og þær gegna ýmsu hlutverki, gegna mikilvægu hlutverki bæði við afgreiðslu leyfa og eftirlit og margt annað í stjórnsýslu þessara mála.

Virðulegi forseti. Ég þakka þingmönnum sem tekið hafa þátt í þessari umræðu um þetta frumvarp. Tilgangur þess er í sjálfu sér mjög skýr, einfaldlega sá að Orkustofnun takist að fjármagna leyfisveitingar sínar með þjónustugjöldum. Þetta frumvarp tryggir heimildir stofnunarinnar til að innheimta gjöld í samræmi við kostnað af leyfisveitingum annars vegar og eftirliti hins vegar. Almennt kannski fyrst um orkumálin og stöðu þeirra: Af því að nú er í tísku að tala um pólaríseringu í stjórnmálunum myndi ég halda að hér sé einn sá málaflokkur sem hefur beinlínis goldið fyrir samsetningu þessarar ríkisstjórnar; höfundarréttinn að pólaríseringu í umræðu um orkumál á ríkisstjórnin sjálf. Ég er jafnframt þeirrar skoðunar að hraðari stjórnsýsla í þessum málaflokki sé auðvitað augljóst almannahagsmunamál.

orkumál eru mjög augljóst þjóðaröryggismál. Þess vegna skiptir það máli að við rýnum alla okkar löggjöf með þeim gleraugum líka. Varðandi þetta mál þá er það auðvitað þannig að umsvif verkefna og þróunin hefur leitt til þess að Orkustofnun skortir fullnægjandi fjármögnun þessara verkefna. Það hefur auðvitað áhrif á það hvernig stofnunin hefur getað sinnt sínum verkefnum. Það hefur komið fram í umfjöllun málsins að talið sé

Við höfum fordæmi um gjöld fyrir leyfi samkvæmt auðlindalögum og hafsbotnslögum sem í dag eru innheimt samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Þegar ég var að skoða þetta mál fór ég aðeins í gegnum umsagnirnar hjá þeim aðilum sem eiga hagsmuna að gæta, og það er kannski dálítið augljóst hverjir það eru sem eru að sækja um leyfi í þessum tilvikum. Þar sést með mjög skýrum hætti að þau fyrirtæki og þær stofnanir sem eiga hér undir eru jákvæð í garð þessara breytinga. Landsvirkjun nefnir t.d. sérstaklega að það sé brýnt að búa þannig í haginn að koma í veg fyrir þá löngu afgreiðslutíma Orkustofnunar sem við þekkjum öll að er veruleiki málsins. Þessi langi afgreiðslutími hefur orsakað tafir á virkjunarframkvæmdum. Eitt er það, af því að stundum er verið að tala um rammann sem sjálfstætt atriði í því sambandi, að ég er alveg á því einlæglega

Þegar við erum búin að fara í gegnum alla vinnsluna, öll þau sjónarmið, alla þá gagnavinnslu sem þarf að fara í, og erum komin í ákvörðunarfasa, er engu að síður langt í land. Það er sjálfstætt almannahagsmunamál að flýta þar fyrir. Landsvirkjun nefnir einmitt að mikilvægt sé að stjórnvöld leiti leiða til að stuðla að eðlilegum framgangi endurnýjanlegra orkuvinnsluverkefna til að tryggja orkuöryggi þjóðarinnar. Í þeim anda nefnir Landsvirkjun að frumvarpið sé jákvætt og fagnar breytingum sem á því voru gerðar hjá ráðuneytinu.

þjóni beinlínis þeim tilgangi að auka skilvirkni og hraðari afgreiðslu umsókna og leyfa vegna endurnýjanlegrar orkuvinnslu. Auðvitað finnst manni það vera að það eigi um leið að geta verið augljós niðurstaða málsins, að svona frumvarp geti í reynd og ætti í reynd að hafa þau áhrif. Og það ætti að vera okkar krafa.

taki mið af eiginlegum kostnaði við þjónustu og framkvæmd einstakra verkefna þannig að gjaldtakan sé ekki sjálfstæður

málefnalegar kröfur sem almenningur og atvinnulíf eiga að geta haft uppi í samskiptum við allar opinberar stofnanir, gagnsæi í vinnubrögðum. Þar er líka nefnt atriði sem er nú töluvert til umræðu hér í þessum sal, þ.e. að settur sé tímarammi um afgreiðslu leyfa frá stofnuninni og að innheimta þjónustugjalda sé notuð til að þeir tímafrestir verði þá virtir. Þá fáum við aftur þetta sjónarmið um það að gjaldtakan geti í reynd hjálpað til við að stytta málsmeðferðartíma og liðka fyrir í þessum efnum. Mér fannst ég greina svipuð stef í umsögnum annarra aðila og nefni sem dæmi Samorku sem styður þessi áform og nefnir að Samorka sé almennt fylgjandi því að styrkja lagaheimildir Orkustofnunar til töku þjónustugjalda. Þar er nefnt að orðalag frumvarpsins hafi við vinnu tekið jákvæðum breytingum frá því að málið var upphaflega birt í samráðsgátt og að frumvarpið sé orðið skýrara hvað það varðar að gjaldskrá taki mið af kostnaði við þjónustu og framkvæmd einstakra verkefna og skuli byggð á rekstraráætlun þar sem þau atriði eru rökstudd sem ákvörðun gjalds byggist á. á. Ég ætla kannski ekki að hafa fleiri orð um þetta atriði. En eins og En eins og ég segi er Samorka jákvæð gagnvart tilgangi og markmiðum en þau nefna síðan að framsetning ákvæðanna í frumvarpinu sé með þeim hætti að hæpið sé að þau standist kröfur lögmætisreglunnar varðandi mörk þjónustugjalda annars vegar og skatta hins vegar.

„Þannig virðist sem borgararnir séu í auknum mæli látnir greiða fyrir störf stjórnvalda sem fela í sér rækslu lögbundinna verkefna og þá með greiðslum sem felldar eru undir þjónustugjöld.“ Í umsögninni er rakið að umboðsmaður sé að skoða nánar þróun sem hann telji sig merkja í þeim efnum. Þetta er nú kannski í sjálfu sér ekki alveg nýtt stef í umræðum hér í þingsal og lagalega er það auðvitað alltaf þessi spurning: Hvenær hætta þjónustugjöld að vera þjónustugjöld og hvenær erum við farin að tala um skatta? skatta? Mig langaði líka til að nefna stuttlega sjónarmið Samtaka iðnaðarins í þessu máli af því að mér finnst þau skipta máli. Þar kemur líka fram að frumvarpið leggi til þessar heimildir til töku þjónustugjalda og að í 2. kafla greinargerðar með frumvarpinu hafi, frá þeim tíma sem liðið hefur frá yfirfærslu leyfisveitingar frá ráðherra til Orkustofnunar,

sem ágalla á frumvarpinu að stjórnvöld, í þessu tilviki sá ráðherra sem mælir fyrir málinu, séu að fjarlægjast þennan kjarna þjónustugjalda.

að greiða fyrir þá þjónustu sem hann er að þiggja frá stjórnvaldinu í umrætt sinn, að það sé í raun og veru greiðsla fyrir afmarkaða þjónustu og ekkert annað. Og aftur þetta stef um að

nefna þessi atriði um það að í mínum huga er það algerlega augljóst að það geti orðið til þess að flýta málsmeðferðartíma og afgreiðslutíma þessara leyfa, með þessum gjöldum. En það er á sama tíma líka skýrt að á meðan við tölum um þjónustugjöld þurfa þau að standa undir nafni sem slík, af því að það er bara mjög skýrt skilgreint í lögum hvað þar fellur undir.

að opinberar stofnanir hafi í reynd burði til að sinna eftirlitshlutverki sínu. Mig langaði til að ljúka máli mínu á nokkrum orðum um það frumvarpinu er ætlað að tryggja heimildir stofnunarinnar til að innheimta gjöld í samræmi við kostnað af leyfisveitingum annars vegar og eftirliti hins vegar. Mér hefur fundist vera mjög vaxandi pólitískur þungi, aðallega, myndi ég segja, af hálfu ríkisstjórnarflokkanna þriggja, á að veikja allt opinbert eftirlit og færa heilbrigt eftirlit í þágu fólksins í landinu í í einhvern annarlegan búning. Við sjáum þetta aftur og aftur. Þyngsta ágjöfin hefur mér fundist vera varðandi samkeppniseftirlitið. Á meðan við höfum séð nágrannaríki okkar á Norðurlöndum og mörg Evrópuríki styðja við og styrkja sínar samkeppnisstofnanir nú á verðbólgutímum, til þess beinlínis að vinna gegn verðbólgu og standa með almenningi með þeim hætti, hefur ríkisstjórnin farið í þveröfuga átt. Samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnanir á Íslandi hafa markvisst verið veiktar á tíma þessarar ríkisstjórnar og það er augljóst þegar við hlustum á þingmenn stjórnarmeirihlutans að margir þeirra óska þess hreinlega að hér sé ekkert samkeppniseftirlit starfandi. Það er stórkostlegt áhyggjuefni fyrir land eins og Ísland sem einkennist af fákeppni, sem er þannig í landfræðilegu samhengi að við þurfum í reynd að leggja okkur fram um að laða til okkar erlend fyrirtæki og heilbrigða samkeppni að utan.

það sem kemur fram í frumvarpinu þar sem er ákveðin mótsögn. Þar segir annars vegar að þessum gjöldum sé ætlað að standa undir kostnaði við leyfisveitingar en það kemur fram samt sem áður að í rauninni muni það ekki standa undir öllum kostnaði við leyfisveitingar þar sem miðað sé við lágmarkskostnað í þeim tilvikum þar sem umsókn er fullbúin og allt í góðu og í rauninni lágmarksvinnsla. Þetta er viðurkennt berum orðum í greinargerðinni, sem segir okkur að þetta mun ekki standa undir kostnaði vegna þess að það getur aldrei farið svo að kostnaðurinn fari undir lágmark og ólíklegt að hann verði mikið í lágmarki. Þetta eru flókin umsóknarferli, það er mikið af gögnum sem þarf að skila. Það þarf að fara yfir þau og það er, held ég, nokkuð einboðið að það verði alltaf einhverjir hnökrar sem gera það að verkum að það þarf að ítreka gagnaframlagningu og annað eða gefa umsækjendum færi á að bæta úr umsókninni og annað slíkt. Það liggur því í rauninni fyrir að þetta muni ekki standa undir raunverulegum kostnaði við afgreiðslu þessara umsókna. En samt segir líka í frumvarpinu að tilgangur þess sé að standa straum af kostnaði við

Ég átta mig ekki á því hvort það sé mjög ólíkt í hverju máli fyrir sig hver hinn eiginlegi kostnaður er og hvort það sé þá í því samhengi verið að miða við einhver almenn viðmið eða ekki. En eins og ég nefndi hér í minni ræðu þá finnst mér algjörlega sjálfsagt í þessu samhengi að þeir sem sækja um leyfi greiði þjónustugjöld fyrir afgreiðslu þessara mála. Mér sýnist nú að þeir aðilar sem hér eiga undir séu sammála því líka og að það sé almannahagsmunamál að leyfisveitingaferlið geti gengið geti gengið hraðar fyrir sig en er í reynd. Hitt er nefnilega að þegar stofnarnir eru vanfjármagnaðar og hægagangurinn fer að verða sýnilegur hagsmunaaðilum en líka almenningi og til umræðu á pólitískum vettvangi þá gerist það eins og hefur gerst hérna gagnvart Orkustofnun, að pólitísk umræða, orðræða gagnvart embættismönnum og starfsfólki opinberra stofnana verður óþarflega harðskeytt, fólki sem annar ekki málaþunganum. Í því samhengi held ég að þjónustugjöldin séu jákvæð.

styttan ræðutíma þar sem það er svo mikill áhugi á því að eiga þetta samtal við hv. þingmann. Ég ætla að taka hv. þingmann á orðinu og taka upp þráðinn þar sem hún sleppti varðandi akkúrat pólitísku ábyrgðina á því að þessar

pólitísk eða ópólitísk umræða um það að stofnanirnar geti ekki með góðu móti sinnt sínu hlutverki lendi gjarnan með ósanngjörnum hætti á starfsfólki

leyfsveitinga- og jafnvel eftirlitsstofnunum hér á landi eða hvort þetta sé einhver tilviljun eða hvað liggi þarna að baki. Hvort hv. þingmaður hafi skoðun á því.

Þetta er mjög mikilvæg